Točke 3. i 4. ćemo preskočiti jer nemaju uvjeta da o njima raspravljamo. Nismo dobili izvješće odbora. Predlažem da raspravu o točkama 5. i 6. objedinimo. Dakle, o točki 5. Konačni prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 24. i o točki 6. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Ima li nekoga od zastupnika tko bi se protivio objedinjenoj raspravi? Ako nema, onda konstatiram da smo raspravu objedinili. Predlagatelj ovih zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akata primili ste u pretince. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli o oba dva zakonska prijedloga Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Njihova izvješća ste primili na sjednici. Pitam želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Gospodin Boris Lalovac, zamjenik ministra financija. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo saborski zastupnici. Pred vama je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka s Konačnim prijedlogom zakona. Ukratko, Ministarstvo financija zapravo predlaže da se zapravo promijeni sastav uprave Agencije gdje bi novi članovi zapravo bili prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske koji je po položaju predsjednik uprave, ministar financija koji je po položaju zamjenik predsjednika uprave, predsjednik Odbora za financije i državni proračun Hrvatskog sabora kao član uprave, te predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora kao član uprave. Znači vrlo, glavni cilj je bio racionalizirati poslovanje uprave tako da smatramo da nema bitnijih promjena u odnosu na prijašnji zakon osim racionalizacije članova uprave. Također, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga s Konačnim prijedlogom zakona. Ovim zakonom predlaže se novi način unutarnje ustrojstvo Agencije u svrhu njegovog učinkovitog funkcioniranja. Ostale izmjene su nomotehničke naravi. Prijedlogom se ne zadire u neovisnost rada Agencije niti u njezin dosadašnji djelokrug rada. Predlaže se da se u Agenciji ustroji upravno vijeće koje bi se sastojalo od pet članova od kojih jedan je predsjednik i koji ide na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Upravno bi vijeće imalo ovlasti donošenja odluke iz djelokruga i nadležnosti Agencije. Nadalje, predlaže se ustrojiti glavnog tajnika kao izvršno tijelo Agencije koji bi obavljao poslovodstvo Agencije, odnosno zastupao Agenciju prema trećima i rukovodilo njenim unutarnjim radom. Predlaže se da se za glavnog tajnika imenuje i razrješava upravno vijeće. Glavni tajnik imenuje se na mandat od šest godina i može biti ponovo imenovan. usklađuje izričaj sa važećim zakonodavnim okvirom koji uređuje financijsko tržište, a temeljem koje Agencija ima ovlasti donošenja provedbenih propisa, te nadzora i kontrole, odnosno izdavanje i oduzimanja dozvola, odobrenja, licenci i suglasnosti. Sve amandmane prihvaćamo. Jel' to sve?/… To je sve. Da. **Stazić, Nenad (SDP)** Dobro. Hvala vam lijepo. Dakle, čuli smo da Vlada prihvaća amandmane koji su do sada upućeni. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da,

gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege zastupnici. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 2. sjednici održanoj 24. siječnja 2012. godine Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka s Konačnim prijedlogom zakona koje je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. Siječnja. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao je o predmetnom zakonu kao matično tijelo. U uvodnom izlaganju kao što smo i u prethodnom izlaganju predstavnika Vlade je izneseno do čega dolazi u promjena, što u biti znači da je prvi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske koji je po položaju predsjednik uprave ministar financija predsjednik uprave ministar financija koji je po položaju zamjenik predsjednika uprave, predsjednik Odbora za financije i državni proračun član uprave i predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora član uprave. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je predložiti većinom glasova 7 za i 4 suzdržana glasa Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjeni zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Poštovani potpredsjedniče Sabora. Drugo je izvješće vezano za Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravio je na 2. sjednici održanoj 24. Siječnja 2012. godine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga s Konačnim prijedlogom zakona koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 19. Siječnja 2012. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora na temelju svoje nadležnosti iz članka 65. Poslovnika Hrvatskog sabora raspravljao je o predmetnom zakonu kao matičnom tijelu. U uvodnom izlaganju predstavnik Vlade Republike Hrvatske istaknuo je da se predloženim izmjenama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga uređuje novi ustroj agencije sukladno zakonu koji uređuje ustanove. Sukladno tome predlaže se da Agencija ima upravno vijeće koje se sastoji od 5 članova od kojih je jedan predsjednik. Predsjednik i članovi Upravnog vijeća agencije imenuje i razrješava Hrvatski sabor na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. Agenciju zastupa Glavni tajnik agencije koji organizira rad i poslovanje agencije, a imenuje ga i razrješava Upravno vijeće agencije nakon provedenog javnog natječaja. Mandat je od 6 godina uz mogućnost ponovnog izbora. Osim navedenog člankom 4. konačnog prijedloga zakona propisano je da je agencija dužna višak prihoda nad rashodima na kraju proračunske godine uplaćivati u državni proračun. U raspravi na odboru iznijeta su sljedeća stajališta: iznijeto je mišljenje da sukladno odredbi stavka 1. članka 6. konačnog prijedloga zakona treba što prije predložiti Hrvatskom saboru kandidate za predsjednika i članove Upravnog vijeća agencije kako bi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga što prije počela normalno funkcionirati. U raspravi je dalje iznijeto, upozoreno je i na potrebu da se u članku 3. konačnog prijedloga zakona u stavci stavci 3. precizno utvrdi da Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u svojoj nadležnosti ima osim izdavanja dozvola, odobrenja licenciranja i suglasnosti za koja je ovlaštena temeljem posebnih propisa pravo i njihovog oduzimanja kada se njihove korisnice ne pridržavaju zakonskih odredbi. Na odboru je prevladalo mišljenje da nema potrebe podnositi amandman na stavak 3. članka 3. konačnog prijedloga zakona budući je predstavnik Vlade RH izvijestio članove odbora da je Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora već podnio amandman kog će Vlada Republike Hrvatske podržati. Također je iznijeto mišljenje da odredbe članka 15. važećeg zakona preciznije reguliraju ovlasti agencije pa je upitna potreba mijenjanja na predloženi način. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova, 7 glasova za i 4 glasa protiv predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopuni Zakona izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga. Otvaram raspravu. Na redu su prvo klubovi. U ime kluba SDP-a uvažena zastupnica Dragica Zgrebec.

usklađivanje Uprave DAB-a sa Zakonom o Vladi, odnosno smanjenju članova uprave sa 6 na 4. Što se tiče Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga klub SDP-a također će podržati ove izmjene jer one se u bitnom odnose samo u dva smisla. Prva izmjena je definirana člankom 2. gdje se razdvaja funkcija uprave HANFA-e i uvodi funkcija Glavnog tajnika agencije i to na način da u ovom trenutku ako samo tako iščitavamo čini se kao da je to tehnička izmjena, ali ona ima i kvalitativni učinak. Zapravo razdvajanjem osnovne zadaće HANFA-e koje će vršiti Upravno vijeće HANFA-e od organizacije i poslovanja HANFA-e zapravo omogućuje se i kvalitetniji rad, odnosno nadzor koji ova agencija treba vršiti nad određenim financijskim ustanovama. Operativni poslovi povjeravaju se dakle glavnom tajniku i na taj način se zapravo omogućava predsjedniku i čitavom upravnom vijeću da kvalitetnije obavljaju svoju osnovnu zadaću. Člankom 3. mijenja se članak 15. i u samom obrazloženju se kaže da se na taj način jasnije definiraju, odnosno ne pobrajaju se svi oni poslovi nadzora koji su već uključeni, odnosno definirani posebnim zakonima. Naime, kad je osnivana HANFA tada je zapravo objedinjen nadzor svih nebankarskih financijskih posrednika, burzi, uređenih javnih tržišta, ovlaštenih društava, izdavatelja vrijednosnih papira, brokera, investicijskih savjetnika, institucionalnih ulagatelja, Središnje depozitarne agencije, Društva za upravljanje investicijskim, privatnim investicijskim i mirovinskim fondovima, Fondom hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Umirovljeničkog fonda, Središnjeg registra osiguranika, Društva za osiguranje i reosiguranje, Društva za zastupanje i posredovanje u osiguranju pravnih osoba. Zatim pravne osobe koje se bave poslovima leasinga i faktoringa, a osim ako taj faktoring ne obavlja banka, odnosno leasing unutar svoje registrirane djelatnosti. Usklađivanjem ovih područja, dakle sve ovo što sam nabrojila sa zakonodavstvom EU detaljno je propisan nadzor koji obavlja ovlaštena agencija, u ovom slučaju HANFA pa ocjenjujemo da je predložena izmjena članka 15. dobra jer nabraja područja nadzora i upućuje na posebne zakone kojima se onda definiraju svi poslovi koje HANFA u određenom segmentu nadzora treba činiti. S obzirom da se od svega nabrojenog koje su područja nadzora HANFA-e je izostavljen faktoring koji u Hrvatskoj nije zakonski uređen podnosimo i amandman, ali i upućujemo Vladu RH da bi u što kraćem roku i ovo područje uredila, odnosno donijela posebni zakon tako da bi HANFA i ove poslove obavljala. U ovom trenutku HANFA oko ovih poslova zapravo vodi samo statistiku evidenciju poduzeća, odnosno tvrtki koje se bave faktoringom pa mislimo da bi eto i to područje trebalo zakonski urediti kao i ova druga područja. Podnijeli smo u tom smislu i amandman na članak 3. gdje bismo dodali da ona vrši nadzor i kod pravnih osoba koje se bave poslovima faktoringa osim ako ih banke obavljaju unutar svoje registrirane djelatnosti. To je formulacija kakva je i dosad bila. A također predlažemo da Hrvatski sabor prihvati i sljedeći zaključak da se zadužuje Vlada Republike Hrvatske da Hrvatskom saboru uputi na raspravu i usvajanje Zakon o faktoringu uz obrazloženje koje sam rekla u izlaganju. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegici Zgrebec. Pozivam sada kolegu Srđana Gjurkovića da iznese svoju raspravu u ime Kluba HNS-a.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga jasno je usklađuje se ustrojstvo Agencije sa redovitim ustrojem agencija i u konkretnom slučaju donošenje odluka iz nadležnosti i djelokruga agencije. Ono što je ključno ne mijenja se suština, mijenja se djelotvornost i učinkovitost, odnosno mijenja se ustroj koji je potrebit kao i u ovim drugim zakonima koje smo imali do sada na dnevnom redu. Sve to skupa u funkciji povećanja efikasnosti u temeljnom cilju Agencije a to je promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava i nadzor zakonitosti i poslovanja subjekata financijskih subjekata. Što se tiče drugoga Zakona, jasno je da Agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, prvo je prvo je specijalizirana financijska institucija, a drugo jedna od naših mehanizama zaštite stabilnosti Hrvatskog bankarskog sustava i do sada je to bila. Njene pravovremene reakcije daju i pozitivni stav i pozitivan učinak prema građanima u povjerenju u bankarski sustav ali povjerenje u državu Hrvatsku. Agencija u skladu sa svojim ulogama koju ima dvije osnovne su uloge, odnosno funkcije, osiguravanja štednih uloga banaka i štedionica u cilju isplate tih uloga u slučaju stečaja banaka, Agencija osigurava umjesto banaka i štedionica uloge građana i pravnih osoba,a drugo je provođenje posljedica sanacija banaka i restrukturiranja banaka. Dakle, provođenje ovog novog ustroja prema predloženom Zakonu državna agencija će dobiti i učinkovitost i djelotvornost a smanjenjem članova uprave sa 6 na 4, brži i efikasniji rad i HNS podržava ova dva Zakona. Hvala. Zahvaljujem. Klub HDSSB-a se dogovorio da vrijeme za raspravu podijele dvojca zastupnika kolega Dražen Đurović i Boro Grubišić. Evo, gospodine predsjedavajući, gospodine doministre, gospodo. HANFA je državna agencija koja od 1. 1. 2006. ima zadaću nad čitavim nebankarskim sektorom, nadzire investicijskih mirovinskih fondova, … osiguranja, mirovinska osiguravajuća društva, leasing kuće i prati faktoring. Također surađuje u sprečavanju pranja novca, zaštiti potrošača, pokreće prekršajne i kaznene prijave kod kršenja zakona iz područja svojih ovlasti. Ono što smo se mi upitali kod ovoga Prijedloga zakona, čemu uopće ovaj Prijedlog zakona. HANFA je jedna ustanova koja je radila dobro, odradila je dobro svoju zadaću, … je do sada i zašto i što uopće mijenjati. Povukla je nekoliko jakih poteza kao državna agencija, nekada čak i jačih nego što je Vlada bila spremna na financijskom tržištu povukla je za uši neke jake igrače i ne vidimo elemenata zašto sada, zašto jedna ustanova dobro ustrojena, mora trajati i mora ići u preustroj nakon samo jednog mandata, zašto stalno iznova se mora nešto mijenjati. I sada što se mijenja? Dakle prema dosadašnjem Zakonu Agencija je imala upravu koju je imenovao Hrvatski sabor od 5 članova od čega jednog predsjednika, prema Prijedlogu izmjena Zakona Agencijom upravlja upravno vijeće, također peteročlano sa predsjednikom, a to upravno vijeće dakle razrješava i imenuje Sabor, međutim, Agenciju zastupa i njome rukovodi glavni tajnik Agencije koji vodi rad i poslovanje Agencije, a tog glavnog tajnika imenuje i razrješuje upravno vijeće Agencije. Upravno vijeće zastupa Agenciju prema glavnom tajniku. U obrazloženju prijedloga zašto se uopće ide na ove izmjene, navodi se da se unutarnji ustroj Agencije uređuje sukladno Zakonu koji uređuje ustanove. ustanove. Na ovaj način jedna već uređena Agencija koja je dobro funkcionirala ide u unutarnji preustroj, a u organizacijskom smislu ustrojava se prema Zakonu o ustanovama. Kako je netko rekao izjednačava se sa dječjim vrtićima, školama i zdravstvenim ustanovama. Prema ovom Prijedlogu glavni tajnik agencije organizira i vodi rad i poslovanje Agencije a sve javne ovlasti su prenesene na upravno vijeće, uključujući i nadzorno poslovanje subjekata nadzora i tko onda tu koga nadzire,a tko s kim upravlja ostaje pomalo nejasno. Nadalje, da nije bilo sretnije intervencije Odbora za zakonodavstvo koji je čitava javnost zamijetila već kada je Prijedlog zakona došao, jedino predlagatelj nije zamijetio ostala bi izmijenjene odredba po kojoj HANFA više ne bi mogla izdavati zabranu. Dakle, do sada je HANFA izdavala i oduzimala dozvole odobrenja suglasnost, licencije i autorizacije a po prijedlogu kojeg smo dobili od predlagatelja nije više mogla oduzimati te iste dozvole odobrenja, suglasnost i licence i autorizacije. Odbor za zakonodavstvo je dao amandman u kojem ostaje to. Također, bilo ih je još nekoliko mjera koje u ovom Prijedlogu zakona koje čine rad HANFA manje kvalitetnim nego što bi bio po starom prijedlogu. Jedno od njih je bilo što Prijedlog nije predviđao javnu objavu odluka HANFA. Također amandmanom odbora za zakonodavstvo ostaje to i sada puno lakšem obliku objavljivanja na internetu, što je sasvim dobro rješenje, bolje nego u Narodnim novinama. Začuđuje na koji način je zakonodavac i zašto zakomplicirao se ustroj HANFA preustrojava se na jedan model koji nije bio potreban i s druge strane bio je niz niz propusta koji su sada ispravljeni amandmanima u tom prijedlogu i na kraju se pitamo čemu uopće taj prijedlog. Dakle, imali smo i imamo jednu ustanovu koja je dobro radila, došlo je vrijeme za smjenu u upravi i gotovo. Prema tome, niti vidimo razloga, niti ćemo podržati uopće ovaj Prijedlog. Hvala. Nastaviti će kolega Boro Grubišić. ja bih mogao dodati ovdje i prodaju banaka. S obzirom na to da se predlažu 4 člana uprave od kojih je jedan prvi potpredsjednik Vlade, drugi je ministar financija, treći je predsjednik Odbora za financije Hrvatskog sabora i predsjednik Odbora za gospodarstvo Hrvatskog sabora. A s obzirom na najavljenu prodaju ili privatizaciju Hrvatske poštanske banke, onda bi ovom nazivu ove državne agencije trebalo pridodati još dakle za sanaciju banaka ali i privatizaciju banaka jer takva je intencija i namjera prema izjavi gospodina ministra financija da će se Hrvatska poštanska banka vjerojatno jer to su sve probni baloni, prodati. Umjesto da se razmišlja u tom financijskom okruženju o … koji bi bila Hrvatska poštanska banka ukoliko bi svi računa Hrvatske države svih javnih poduzeća od HEP-a, Hrvatskih šuma, Hrvatskih voda i ostalih išli preko Hrvatske poštanske banke eto razmišlja se o privatizaciji i to će se najvjerojatnije provesti s obzirom na sastav ove nove smanjene uprave u Državnoj Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. Zapravo radi se o koncentraciji moći dakle ta uprava je smanjena sa 7 članova na 4 člana i radi se o koncentraciji moći u rukama ovog. Kada znamo sastav ministarstava i kada znamo da ima osoba koje su u ovim ministarstvima od financija do gospodarstva došli iz nekih komercijalnih banaka a u Vladu RH u sastav Vlade RH pa onda je razumljivo da je Hrvatska poštanska banka na na dobošu će završiti najvjerojatnije kao konkurent ostalim komercijalnim bankama u RH. Zbog toga osim ovog komentara zaista koji je reklo bi se što se iza brda valja to se tek nadzire iza ovog zakonskog prijedloga kao i moj kolega Đurović bit ćemo protiv ovog hitnog postupka, hitnog zakonskog rješenja kako ovdje piše. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vama. U ime kluba HDZ-a raspravljat će uvaženi zastupnik kolega Ivan Šuker. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Prvo, vrlo kratko nešto oko izmjene Zakona o taj zakon se ne mijenja zbog racionalizacije ili bilo čega nego taj se zakon mijenja i mislim da predstavnik predlagatelja je to trebao reći. Mijenja se isključivo zbog izmjena Zakona o ustrojstvu Vlade. Jer i prije je potpredsjednik Vlade zadužen za gospodarstvo bio predsjednik uprave, ministar financija član predsjednika Odbora za financije i gospodarstvo. Prema tome, to je naprosto nešto što je prepisano ali čisto zbog zapisnika i zbog javnosti treba reći zašto je ovaj zakon na izmjeni. kada je DAB u pitanju želio bih reći dvije stvari. Jedna je da danas kada se govori o privatizaciji Hrvatske poštanske banke upravo je DAB u trenucima kada je došlo u pitanje adekvatnost kapitala Hrvatske poštanske banke Hrvatska poštanska banka danas već respektabilna banka DAB je jasno pokazao sada kada se dogodila ova tragedija štedišama Credo banke što to znači kada država ustroji institucije i kada država na vrijeme reagira. A vi se sjetite da početno financijske gospodarske krize u 10. mjesecu 2008. mi smo promijenili odluku o garantiranoj štednji i temeljem toga je DAB u najkraćem mogućem roku u trenutku kada se dogodila kažem ono nesreća štedišama Credo banke izvršio isplatu sukladno Zakonu o osiguranju štednih uloga. A kada govorimo o izmjeni Zakona o HANFA-i ja da vam iskreno kažem nije jasno čemu hitnost,

gdje čelni ljudi HANFA-e niti u jednom trenutku niti u jednoj političkoj opciji nisu dozvolili da im se miješa u posao. I na takav način su se zamjerili i lijevima i desnima. I sada se postavlja elementarno pitanje, zašto neke financijske zakone donosimo na vrat na nos? A da vam to ilustriram samo sa jednim podatkom, neki dan ste tu žuno vi sa lijeve strane trudili se da objasnite zašto treba produžiti i donijeti ponovno Zakon o porezu na SMS a mi smo zdušno govorili zašto ne treba. i gledajte sada u trenucima dok još predsjednik RH Josipović nije potpisao zakon da se može objaviti itd. ministar financija organizira sastanak sa najvećim operatorima i kaže im ako budete investirali mi ćemo taj zakon ukinuti do 5. Mjeseca. Pa zar to ne upućuje na jednu veliku neozbiljnost? Zar to ne upućuje na to da ne trebamo preko noći donositi zakone koji to … Vlada je mogla svojom uredbom u trenutku dok ne zasjeda Sabor imenovati čelnog čovjeka HANFA-e i dati mu određene ovlasti koje o upravljanju HANFA-om i temeljem toga on bi trebao izvještavat Vladu i Sabor bi u jednom trenutku odobrio da je to tako ali ne bi stao kompletan život. O tome će nešto više kasnije govoriti kolegica Bečić i ne bih joj htio uzeti taj dio, ali naprosto sa svojim nepoznavanjem materije, sa nepoznavanjem financijskog tržišta sa nepoznavanjem što HANFA regulira vi ste naprosto zamrznuli život u Hrvatskoj.

Ja pokušavam reći sa pozicije struke bez namjere da politiziram jer smatram da je HANFA jedna izuzetno bitna institucija. A daje to tako ja ću vam pokušati ilustrirati što su radile zemlje koje imaju daleko dužu i i demokratsku a isto tako i što se tiče financijskog tržišta tranziciju od nas u proteklih godinu dana. Recimo Amerikanci od 1. siječnja ove godine imaju 400 regulatornih novih mjera da bi regulirali tržište koje je izazvalo kaos. financijsko tržište je sa svojim padom izazvalo gospodarski kaos. I vi ako nećete to tržište urediti do najsitnijih detalja, dovest ćete do kaosa. I naprosto neki amandmani koji su se pojavili prije svega na raspravi od kolega iz HDZ-a mi ih nismo htjeli predložiti ali bi ih vi odbili pa je bolje da ste ih vi predložili jer ćete ih onda usvojiti, naprosto upućuju na to da se o ovoj temi pristupilo vrlo neozbiljno. Također, oni koji su predlagali ovaj zakon trebali su znati da je u Europskoj zajednici izmjena niz direktiva sa ciljem jačanja i stabilnosti financijskog sustava. i ja bih vas htio podsjetiti na ovo da se čekaju ove godine izmjene Zakona o investicijskim fondovima. To je sve nešto što regulira HANFA. dozvolite mi da vam kažem sa pozicije kolega iz struke i nas iz Hrvatske demokratske zajednice što se ustvari predlaže s ovim zakonom, na što mi svodimo jednu od najboljih neovisnih regulativnih agencija u ovoj državi, uz AZTM sigurno. Dakle, svodimo je na organizacijski oblik uz puno poštovanje prema ustanovama koje ću reći, na organizacijski oblik dječjeg vrtića i doma zdravlja. Mi HANFA-u svodimo na to. To vam je istina, jer u obrazloženju i predstavnika Vlade, a i u obrazloženju koje navodi se unutra vi navodite da ovaj zakon mijenjate zbog toga da se uskladi sa zakonom o ustanovama. HANFA-u sa takvim ustanovama ne možete uspoređivati. Ne može glavni tajnik dobiti funkciju iznad dosadašnje uprave HANFA-e. No predložili ste, naše je da upozorimo da nije dobro, hoćete li prihvatiti to ćemo vidjeti. Također se ukida javna objava akata HANFA-e kojom se odlučuje o nečijim pravima i obvezama. To je u suprotnosti s onim što smo preuzeli iz Eu. Reći da će to biti objavljeno na web stranicama HANFA-e, a da neće biti objavljeno u "Narodnim novinama" to naprosto nije isto. Jedno su ovi papiri od radnih tijela koje mi dobivamo na klupe, a drugo je akte koje mi izglasamo i koji se objave u "Narodnim novinama". One imaju itekako veliku razliku u značaju, u praćenju, u evidentiranju, u arhiviranju itd. Ali s obzirom da ti akti koji se objavljuju itekako mogu utjecati na sudbine ne jednog nego tisuće ljudi. Ako se ne poštivaju određeni zakoni onda mislim da itekako trebamo biti za to da se ti akti objavljuju u "Narodnim novinama". I nije mi jasno ustvari koga smeta to što se ti akti objavljuju u "Narodnim novinama". Također, ono što je ključno i po meni se vidi koliko se nestručno, nespremno, neću koristiti druge riječi, pristupilo izmjeni ovog zakona je izmjena članka 15. Dakle, između ostaloga u starom članku 15. je taksativno pobrojano sve što HANFA radi, a u ovom novom prijedlogu zakona je načelno pobrojeno. E sad ako govorimo o transparentnosti, jasnosti, da li je bolji prijedlog članka u kojem je točno opisano šta to regulativno tijelo radi ili je bolji članak koji vi predlažete, iz kojega se naslućuje što bi trebala HANFA raditi. Ali najpogubnija odredba koja se brisala iz članka 15. je odredba gdje se zabranjuje mogućnost oduzimanja dozvole, odnosno licence za subjekte nadzora koji protuzakonito posluju, čime se izravno održava prekršajno i kriminalno ponašanja dijelu nebankovnog sektora i to je činjenica od koje ne možete pobjeći. To što vi sad predlažete to amandmanom, taj amandman je došao nakon rasprave na Odboru za financije, nakon rasprave članova HDZ-a. Dakle, pogledajte koja odredba se pokušala progurat, odredba u kojoj se ne kažnjavaju, u kojima se ne može oduzet dozvola onima koji rade inkriminirana djela. To je pokušalo progurat se kroz ovaj novi zakon. Kakvu mi poruku šaljemo svim investitorima, kakvu poruku šaljemo svima onima koji žele i doma i koji žele doći izvana investirat u Hrvatsku ako im ne nudimo pravnu zaštitu. Da li je netko kad je predlagao izmjene ovog zakona dobro pročitao članak 15.? Nije, nažalost nije. I da nije bilo reakcije oporbe ovo bi prošlo. Ne može se dogoditi da ključne stvari ovoga zakona se reguliraju amandmanima jer ovi amandmani koji su predloženi od strane klubova i od strane pojedinaca i od strane odbora reguliraju ključne stvari ovoga zakona. Jedna je između ostalog ova o oduzimanju dozvole za djelatnost onima koji se bave inkriminiranim radnjama. I to su činjenice od kojih kolege ne možete pobjeći. Ne možete pobjeći jer puna su vam usta poštenja i priče o poštenju, ali uništavate instituciju koja kontrolira kompletan nebankarski sektor u Republici Hrvatskoj. I kad govorimo o oduzimanju djelatnosti ključnu stvar koju ste morali ubacit ako ste išli u izmjene ovog zakona, a to je faktoring i on se ubacuje temeljem amandmana ali tek nakon rasprava. Dakle, da je bila jedna namjera da se poboljša ovaj sustav onda bi ovo sve bilo predloženo zakonom. Jer gledajte što se može dogoditi ako Vlada i to je sigurno zakon koji ću ja podržat da ide po hitnom postupku i sigurno će ga podržat i klub Hrvatske demokratske zajednice, ako Vlada predloži …/Ne razumije se./… da se regulira faktoring. Zašto, zato dok se to ne predloži tim zakonom banke sav loš portfelj mogu preko toga očistiti. I što će se dogoditi, dogodit će se hrpa nenaplativih potraživanja koja će opet zavrtit onda jedan krug loših financijskih odluka. I to je ono o čemu mi trebamo ovdje razgovarat i to je onda kad govorimo samo ove dvije stvari jasno pokazuje koliko smo mi tehnički pristupili pa na kraju krajeva iz rasprava kolega ispred mene, izuzev jednog dijela rasprave kolega iz HDSSB-a je jasno bilo koliko se tehnički pristupa ovome ovome problemu. Ali ponavljam, jedna od najbitnijih institucija u Republici Hrvatskoj i jedna od institucija koja je zavela reda na financijsko tržište, bez obzira kome se kolega Samodol sviđao ili ne. Pa ako je nekoga i neopravdano klepnuo što se ono kaže po repu, imaju institucije koje će reći niste postupili u skladu sa zakonom, nekad to treba napravit drugačije. Ali jasno je poslao određene poruke i mi takvu instituciju idemo sad uništavat, jer sa ovakvim ustrojem mi je uništavamo. Ljudi moji, mi stručnjaka u ovom području nemamo previše i nemojmo se zavaravat. Financijsko tržište u Hrvatskoj je nejako. Vi znate kad je bila najveća aktivnost, kad su praktički na zagrebačkoj burzi bile dionice 4, 5 velikih tvrtki. Otkad su te dionice prodale nama trgovina na zagrebačkoj burzi je vrlo mala, ali je vrlo bitno u procesima koji će uslijediti ako i Vlada ova nastavi investicijski ciklus i ako Zakon o preuzimanju trgovačkih društava itd., da tržište bude jasno, da tržište bude stabilno i da onaj tko želi uložit novce u Hrvatsku, kažem bez obzira da li je doma ili je došao izvana, zna jasno po kakvim pravilima sudjeluje u utakmici i isto tako da zna da ima regulatorno tijelo koje ga štiti i koje štiti njegov uloženi kapital, a to je ključna stvar ako želite nekoga privući da ulaže u Republiku Hrvatsku. I zato, kolegice i kolege, nije mi jasna ova kojom ste vi pristupili izmjeni ovog Zakona, zakona koji je trebao ići u izmjenu. Trebao je ići u dva čitanja, ali niste ga uopće trebali mijenjati. Trebali ste ga samo nadograđivati kao što to rade ostale europske članice i kao što je to napravila Amerika. Također je zabranjeno HANFA-i davanje mišljenja na propise i direktive EU čime se otvara prostor za davanje mišljenja o pitanjima različitim ministarstvima. To je isto nešto što nije dobro. Ako netko radi nekakav posao onda on treba dati i mišljenje. Određeno ministarstvo zbog ovog ili onog interesa, zbog nestručnosti, ne zbog loših namjera može dati sasvim krivo mišljenje. da se višak prihoda iz HANFA-e uplaćuje u državni proračun jasno ruši neovisnost HANFA-e i …/Govornik se ne razumije./… u ovisnost o državnom proračunu. činjenica. Pogledajte Zakon o HANFA-i, pogledajte kako stvari uprihode i čim vi njima kažete razliku između viškova, zapravo višak prihoda između prihoda i rashoda morate uplatiti u državni proračun vi njima uzimate jedan dio financijske samostalnosti na određenu stvar, gurate ih pod ovisnost određene političke nomenklature. I konačno dakle proizlazi da iz prijedloga zakona da odnos upravnog vijeća i glavnog tajnika će se urediti statutom HANFA-e kao ključno organizacijskim upravljačkim aktom. Nije mi jasno čemu glavni tajnik, koja je njegova odgovornost i šta će on tu. On je tu strano tijelo. Uprava HANFA-e je ta koja rukovodi sa HANFA-om. I na kraju kolegice i kolege imenovanje na 6 godina jasna politička poruka. I ako nakon određenog vremena dođe, a ja se nadam da će doći do političkih promjena, onda će opet uslijediti zakon.

već do sad donijeli niz odluka koje će po Hrvatsku biti itekako pogubne i teške. Ali ponavljam, nitko vam nije dao glas ni pravo da uništavate najbolje regulativno tijelo u Republici Hrvatskoj. Ali zato ste vi dobili još da to kažete na kraju pravo makar vam je isteklo vrijeme. Hvala vam gospodine zastupniče. U pojedinačnoj raspravi se javila gospođa zastupnica, a ispravak. Pardon. Dva netočna navoda. …/Govornica se ne razumije./… kroz ovaj Zakon zapravo se htjelo provući da HANF-a ne izdaje dozvole, odnosno oduzima dozvole za djelatnost. To je netočno, iako to ne bi pisalo u ovom zakonu. U svakom pojedinačnom zakonu koji se odnosi na primjer o Zakonu o osiguranju, o određenim fondovima investicijskim. Svugdje piše da je nadležno regulatorno tijelo, odnosno nadzorno tijelo, a to je u našem slučaju HANFA radi te poslove. Prema tome, direktno se primjenjuje pojedinačni zakon. Drugo, da bi imenovanje glavnog tajnika zapravo narušilo rad agencije. Pa posebno je definirano koji je djelokrug rada glavnog tajnika. On organizira rad u Agenciji i vodi poslovanje, a nadzor vrši upravno vijeće. Hvala lijepa. Povreda Poslovnika. Izvolite gospodine zastupniče. **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, povrijedili ste članak 209. Poslovnika. Ne može kolegica Zgrebec ispravljati moje mišljenje. To su činjenice. da se držimo Poslovnika svi skupa. I to ćemo još jedno vrijeme govoriti dok ga ne promijenimo, a onda ćemo valjda postupati drugačije. Hvala vam lijepa. I na kraju za raspravu se javila gospođa zastupnica Nevenka Bečić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, predstavnici Vlade, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Budući da ja dolazim izravno iz gospodarstva ne mogu, a da se ne osvrnem na ovaj prijedlog konačnog teksta zakona o Hrvatskim agencijama za nadzor financijskih usluga. Naime, imam informacije iz privrede koje su provjerene i to od strane gospodarstvenika gdje je određenim pravnim subjektima nanesena šteta zbog toga što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga u posljednjih mjesec dana ne obavlja poslove iz djelokruga i nadležnosti koji su navedeni u članku 15. Zakona. Istina je da je hrvatska Vlada 29. prosinca donijela uredbu kojom je imenovala privremenog predsjednika uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dodijelila mu je nadležnost da zastupa agenciju i da provodi radnje agencije, ali privremeni predsjednik uprave temeljem zakona nema ovlasti ni pravo obavljati radnje i poslove koji su navedeni u članku 15. Zakona. A upravo te radnje i poslovi koji su navedeni u članku 15. Zakona daju sigurnost pravnim subjektima, investitorima, fizičkim osobama koje žele investirati na uređenom financijskom tržištu u Republici Hrvatskoj. Koje su to štete? Izravno ću u nekoliko primjeraka navesti. Dakle, investitori koji su se upustili da kupuju vrijednosne papire i dionice dioničkih društava koji kotiraju na uređenom financijskom tržištu u Republici Hrvatskoj su angažirali znatna financijska sredstva da bi realizirali neki svoj investicijski pothvat upravo u ovom smjeru koji sam sad navela. Naravno, u očekivanju da će se takva investicija u takvom roku i realizirati. Ali što se je desilo? Desilo se je to da su sukladno zakonu morali u središnje …/Govornica se ne razumije./… deponirati kao garanciju ili gotovinska sredstva kao depozit ili bankarsku garanciju. Bankarska garancija košta. Ona proizvodi trošak za gospodarske subjekte. Deponiranje gotovine također košta, jer gotovina u gospodarstvu služi da se obrće i da donosi dodatni profit, a ne da stoji deponirana i to bez ikakve kamate i ikakvog prinosa u središnjem …/Govornica Prekid kontinuiteta rada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga upravo je dovela u situaciju gospodarske subjekte da pretrpe tu štetu i postavlja se pitanje tko će njima tu štetu pa nitko, ali nije samo to šteta za hrvatsko gospodarstvo zbog toga što Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga od 22. prosinca do danas nije izdala nijedan zaključak niti nijednu suglasnost kojom je dala dozvolu za objavljivanje ponude za preuzimanje potencijalnim investitorima koji su se upustili u te investicijske zahvate. Ali što se dalje dešava? U ovom Konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga o kojemu ćemo mi danas raspravljati i glasovati predlaže se da se taj tekst usvoji, ali u članku 6. doslovce stoji sljedeće: Vlada Republike Hrvatske predložit će Hrvatskom saboru kandidate za predsjednika i članove Upravnog vijeća Agencije u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. Kad stupa na snagu ovaj zakon? Pa danom objave u Narodnim novinama. Što to znači prevedeno na jezik nas koji dolazimo iz gospodarstva? Znači da su nama već više od 30 dana onemogućene realizacije projekata koje smo poduzeli. Nadalje ovaj članak 6. znači da će u roku 15 dana bit predloženo predsjednik i članovi upravnog vijeća Saboru. Dok se to predloži, dok to Sabor usvoji, dok se to objavi u Narodnim novinama proći će još najmanje 30 dana, možda čak i 45. Plus ovih 30 što je već prošlo. Pa to je tri mjeseca blokada investicijskih ulaganja u hrvatsko gospodarstvo koje je na koljenima. Mislim da kod izmjene zakonskih propisa trebali bi svi mi biti savjesni, biti temeljiti i biti odgovorni. Odgovorni prema hrvatskom narodu i prema hrvatskim radnicima koji u tim hrvatskim subjektima rade. Ovo je loša poruka svim potencijalnim investitorima jer će se svi zapitati kako ćemo mi investirati naša sredstva tamo u to gospodarstvo kad mi ne znamo kad će se koji zakon promijeniti, odnosno dok traje izmjena nekog zakona da li će se postojeći zakon staviti van snage ili će se prestati primjenjivati kao što je se desilo u slučaju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Dakle, činjenica je da od 22. prosinca ta agencija ne provodi one radnje koje po zakonu mora uslijed čega ponovno ponavljam gospodarstvo trpi štetu. Isto ovo sam iznijela na Odboru za financije. Naravno da sam, to su činjenice koje sam ja iznijela, ali isto tako mi svi imamo mogućnost da ovaj članak 6. donekle izmijenimo i da se u veoma kratkom roku i baš po hitnom postupku imenuje i vijeće i predsjednik vijeća i da mu se temeljem zakona dodijeli ovlast da ne odmah nego u roku od 24 sata izvoli obavljati sve one poslove zbog kojih HANFA i postoji, a koji su navedeni u članku 15. zakona. Ukoliko ne postupimo tako morate znati da gospodarstvo je već pretrpjelo štetu i da će pretrpjeti i dalje. A poruka je jasna svim investitorima nesigurno ulaganje u gospodarstvo i privredu ove države. Evo to je ono što sam ja morala iznijeti jer meni kolege i kolegice iz poduzetništva se obraćaju i upućuju primjedbe jer smatraju da ja kao osoba koja dolazi direktno iz gospodarstva mogu ovdje na pravi način kolegama i kolegicama zastupnicima prenijeti kao i članovima Vlade, gospodinu predsjedniku Sabora također, ono što njih tišti i muči i što njima stvara usko grlo i onemogućava ih u obavljanju njihovih svakodnevnih poslova temeljem kojih i postoje, a opet na dobrobit ove države. Hvala lijepa. Hvala i vama. Za repliku se javio gospodin zastupnik Igor Rađenović, izvolite. **Rađenović, Igor (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa ne sumnjajući u dobru informiranost gospođe Bečić koja dakako dolazi iz iz privrede ili gospodarstva kako ona reče i svih ovih informacija koje stoje i dobar dio argumenata stoji, ali argumenti o tome kako se stvari događaju loše ulaze baš u kontradikciju s nekim kolegama iz njenog kluba i sa svom porukom koju zapravo Vlada ovdje šalje. Naime što je mogla Vlada koja je imenovana 23. prosinca ako se ne varam i napraviti, nova Vlada, nego 29. prosinca čovjeku kojem je isticao mandat imenovati v.d.-a i odgovorno,

I ovo što kažete članak 6. koji dakako opisuje i to je krajnji rok u kojem se to mora dogoditi u 15 dana, a nekako mi osjećaj govori da ćemo mi to napraviti još ovoga ovoga tjedna je razlog zbog kojeg i ovako dugo zasjedamo je vjerojatno jedan od tih. I ja očekujem da će vrlo brzo Upravno vijeće HANFA-e upravo sve ove dužnosti koje stoje i koje ova Vlada pokušava kroz Ministarstvo financija dakle što prije oživiti ponovno instituciju i sve ove

Hvala lijepa. Ja ovdje izlažem u dobroj vjeri. članku 4. stavak 6. stoji da privremeni predsjednik uprave može obavljati sve osim ovlasti donošenja odluka vezanih za poslove iz članka 15. ovog zakona. Dakle, vi kad ste imenovali, kad je Vlada imenovala privremenog predsjednika uprave istina je da on nije mogao obavljati ove radnje, ali ja smatram da je trebalo onemogućiti ovu situaciju da nastane šteta, da je trebalo produžiti mandat postojećoj upravi za jedno mjesec dana kako ne bi došlo do prekida u radu kako ne bi došlo do prekida u radu HANFA-e. Evo, to je moj odgovor. Dakle, trebalo im je produžiti mjesec dana mandat da ne bi došlo do zastoja u obavljanju njihovih poslova. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.